Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, тъй като вчера не успяхме да приключим с изслушването на министър Стойчо Кацаров по една тема, която е изключително важна за обществото, не по-малка, разбира се, от темите, които днес сме поставили, тъй като съм и вносител по изслушването на министър Петков за ББР, изслушването на Стойчо Кацаров от т. 6 от вчера да мине на мястото на министър Петков, а министър Петков да дойде на последно място днес за изслушване. Благодаря. (Шум и Поставям на гласуване така направеното процедурно предложение: т. 3 за днес да бъде изслушването на Стойчо Кацаров, а изслушването на министър Кирил Петков да бъде последната точка преди Парламентарния контрол.

Уважаеми колеги, може би не стана ясно от предложението ми защо е толкова важно днес да мине, а да не остане за следващата седмица, темата за детската болница. Така че, моля за прегласуване – днес точката в дневния ред да бъде включена на мястото на ББР. При ББР имаме една стабилизация, а смятам, че при детската болница е много важна ситуацията. (Шум и

Благодаря Ви, господин Балабанов. Моля, режим на гласуване.

Декларация от името на Политическа партия „Има такъв народ“. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! от трибуната на Народното събрание съпредседателят на „Демократична България“ господин Христо Иванов прочете декларация от името на парламентарната група. В тази декларация бяха предявени амбиции и желания за намеса по отношение на състава на бъдещия Министерски съвет и личностите, които да заемат постове в него. Четири дни преди тази декларация, по инициирана от „Има такъв народ“ среща тук, в това Народно събрание, политическото ръководство на нашата партия се срещна с политическото ръководство на „Демократична България“. На тази среща от ДБ категорично заявиха, че нямат и няма да имат претенции относно личностите, които ще представляват бъдещата изпълнителна власт. Ние не знаем какво се е случило през изминалите четири дни, но тази позиция видимо е коренно променена. Господин Христо Иванов от трибуната на Народното събрание си позволи не просто да изяви претенции относно кабинета, а посочи конкретни личности, които трябва да седнат в министерски кресла. (Шум и реплики.) Той посочи следните имена и това са министрите от действащия служебен кабинет: Асен Василев, Кирил Петков и Николай Денков, заради тяхната експертиза и морална чистота. Дали това е така? Ето факти, които са публично известни. Само факти. През 2008 г. инвеститор дава 1,5 млн. долара на фирмата „Лесно.ком“, която се занимава с продажба на самолетни билети. Фирма „Лесно“ има четирима съдружници. Изпълнителен директор е сегашният финансов министър Асен Василев. Няколко години подред, поради лошо управление и лоши финансови резултати, инвеститорът е принуден постоянно да налива милиони. През 2009 г. инвеститорът, който работи с Европейската банка за възстановяване и развитие, отказва да налива повече средства и настъпва конфликт. Тогава без санкция на акционерите, в нарушение на закона, изпълнителният директор Асен Василев дава личен заем на фирмата и няколко месеца по-късно изисква обратно заема, като по този начин фалира фирма „Лесно.ком“. Междувременно Асен Василев е водил преговори с датския инвеститор Мартин Лундс и когато фалира „Лесно.ком“, в нарушение на договора, той води част от програмистите и основава нова фирма Everbread, която също е в нарушение на предишния договор. Новата фирма на Асен Василев започва да развива абсолютно същата дейност като предната фирма и това довежда до съдебни дела в Амстердам, Лондон и САЩ. В процеса на делото, което се води в Лондон, съдебна техническа експертиза доказва, че новият продукт на Everbread на Асен Василев е направен въз основа на код от откраднат компютър лично от господин Асен Василев. След излизането на тази експертиза след излизането на тази експертиза адвокатите на господин Василев предлагат и постигат извънсъдебно споразумение, заплащайки няколко милиона долара, признавайки факта за открадната интелектуална собственост. Според нас човек, откраднал интелектуална собственост – нещо, което е доказано в Лондонския съд, не трябва да бъде български министър. Ние разбираме смисъла на думата „симпатия“, разбираме, че един човек може да е симпатичен, но когато говорим за хора, които носят обществена отговорност, предпочитаме професионалисти, които нямат проблеми със закона. Опираме се само на фактите и препоръчваме на господин Христо Иванов да се интересува повече от фактологията, а не от собствените си симпатии. Още веднъж ще попитам: какво се случи през тези четири дни, че „Демократична България“ се отметна от своята позиция и изведнъж реши да поставя условия, да изявява претенции и да се опитва да реди кабинет, без да е силата, която е спечелила избори? За нас това е изненадващо и неприемливо и буди още един много важен въпрос и той е: какви игри се играят в Четиридесет и шестото народно събрание? Ние отскоро сме политици и вече абсолютно разбираме, че политиката е мръсна игра, но тя е мръсна игра само ако се играе от мръсни хора. (Шум и реплики.) Вие явно не сте разбрали, че ние няма да играем по Вашите правила. Във всяка една дейност, включително в политиката, трябва да има основен смисъл за работа. Закон и морал – това са нашите правила. Господин Христо Иванов и госпожо Мая Манолова, Вие явно не осъзнавате, че с действията си карате Бойко Борисов да се радва и да потрива доволно ръце, защото Вие водите нещата към следващи избори. Изумително е, че не разбирате това! Още по-изумително е, ако го разбирате и въпреки всичко го правите! Но ако продължавате така, това ще се случи, и Вие ще сте виновни. Такава е истината!

Давам думата за изложение на въпросите по изслушването на вносителя. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа министри, колеги Поискахме изслушване на министър-председателя на Република България по темата „Финанси и икономика“ и какво е било завареното състояние при смяната на кабинетите, защото считаме, че ключово, едно от най-важните неща за развитието на страната ни, за добруването на всеки един българин са именно икономиката и финансите. Силно сме удовлетворени днес от факта, че само две седмици след началото на работата на Четиридесет и шестото народно събрание в пленарната зала се намира министър-председателят на Република България. Независимо че по закон това е нормално и така трябва да се случва и тук да се дискутират проблемите, една лека справка, че последният въпрос, на който е отговарял предходният министър-председател господин Борисов,

Няколко теми, които искам да засегна в изложението. Интересно как се получаваше така, че винаги оставаха едни стотици милиони и милиарди за преразпределение не чрез Закона за бюджета, а разпределения, които се случваха чрез постановления на Министерския съвет, раздавани от колата на министър председателя?! Дали това нещо е нормална практика и дали по този начин могат да се разходват обществени средства? Интересно е дали бюджетът не е намален изкуствено, за да има възможност по този начин да бъдат разпределяни тези пари и кой е взимал решението за тяхното разходване? Дали това са били най-правилните общини, най-правилните компании? Дали тези решения не трябва да се взимат тук, в Народното събрание, където е мястото им? Защото основният закон е именно законът за бюджета, където се определят приоритетите на развитието на страната ни. Дали едно нормално правителство не трябва да определя своите приоритети не само за една година, а минимум за един голям четиригодишен мандат? По този начин се управлява държавата, а не чрез раздаване на средства, от която и да е кола, на който и да е министър-председател. Втора тема – законът ин хаус, който беше приет основно заради Министерството на отбраната, за да могат, когато излизат средства на военните – да бъдат отремонтирани по най-бързия начин във военните заводи без Закон за обществените поръчки, което е нормално и е правилно – и без това армията ни е в тежко състояние. Как този закон започна да се използва, за да се дават стотици милиони и милиарди на държавни компании, които съществуват единствено и само на хартия, за да се строят магистрали, за да се прави удълбочаване на каналите във Варна и в Бургас?! Не че това не е необходимо, но на каква цена се прави това нещо?! Това заобикаляне на закона не е ли една перфектна хранителна среда за корупция? Мисля, че трябва да се сложи точка на тези безобразия, които се случваха, на това заобикаляне на законите, и то в най-важните направления – финанси и икономика. Може би решенията са били взимани някъде другаде в дебрите на дълбоката държава, а Народното събрание е било използвано единствено и само за узаконяване на другаде взети решения. Равнището на жизнения ни стандарт е безспорен критерий при оценката на успеха или неуспеха на всяка икономическа политика. Няколко факти. По данни – не на БСП, а по данни на Евростат, след близо 12-годишното управление на три правителства на господин Борисов ние сме на последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт на човек от населението, на последно място до достъп и качество на здравни и образователни услуги, а страната ни е с най-ниски минимални, средни и максимални пенсии, икономиката ни е с най-ниската конкурентоспособност. Някой ще коментира ли всичките тези теми? Според нас незавидното икономическо положение на страната ни се дължи на две основни групи от фактори. Първо, липса на адекватна икономическа политика и, второ, нечувано високи нива на корупцията по всички етажи на властта. Години наред бившите управляващи поддържаха нисък дял на бюджета на брутния вътрешен продукт, в сравнение с нашите партньори от Европейския съюз. Това означаваше между седем и 10 млрд. лв. по-малко държавен ресурс, който можеше да се насочи към бизнеса, към публично-частното партньорство или за осъществяване на социални политики. Към това следва да се добави и ниската събираемост на дължимите данъци към хазната, особено към крупни фирми, оказали се в приятелския кръг на управляващите. Как сега можем да обсъждаме темата защо големите компании са били на загуба или на минимална печалба и не са плащали никакви данъци? Това нормално ли е?! А малкият бизнес, който е около 20%, беше подложен на брутален натиск от всичките органи на властта, за да плащат своите налози. Аз се радвам, че започна промяна в тази насока. Второ, доказаха ли се предварителните оценки за това, че милиарди левове публичен ресурс е харчен по непрозрачен, неефективен и по същество корупционен начин? Непознатото на европейските и дори на африканските ширини 90 – 100% авансово плащане за извършване на определени услуги – къде го има това?! Какви са били гаранциите на държавата, за да се извършват тези авансови плащания? Защото според нас този антиобществен подход за реализация на държавни поръчки има и друг негативен ефект вадят се огромни средства на данъкоплатците от нормалния икономически оборот, лишават се от финансов ресурс десетки други фирми, забавя се икономическият растеж с всички произтичащи от това социални последици.

като имаме предвид огромните държавни разходи със съмнителна възвръщаемост за строителството на „Турски поток“ и колосалните загуби на енергийния холдинг? Благодаря за това, че започна това обсъждане, и благодаря, че министър-председателят на Република България е днес пред народното представителство. Мисля, че това е нормалният път за развитие на страната ни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Гуцанов. Заповядайте, господин Министър-председател, за да информирате Народното събрание по въпросите, предмет на изслушването. Имате десет минути. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Благодаря за възможността да се обърна към Вас и да отговоря на въпроса, който е поставен от колегата Гуцанов и групата на БСП. Въпросите, свързани с финансовото и икономическото състояние на страната са едни от най-важните, тъй като на базата на икономиката, на базата на състоянието на бизнеса зависи събираемостта, съответно държавата с какви пари разполага и каква част от тези пари може да разделя за социални и други програми, които е необходимо в рамките на държавния бюджет. Накратко ще се опитам да Ви запозная с картината, която заварихме, когато още с встъпването в длъжност на служебното правителство поставихме задача съответните министерства да направят ретроспекция на това какво сме заварили, какво е реалното състояние, какви са нашите възможности в рамките на предполагаемите два-три месеца да направим нещо и при възможност да подобрим. Ако има добри практики – да ги продължим, ако не – лошите практики да бъдат преустановени, и съответно да се върви към един открит подход, честен пред хората по отношение както изразходването на обществените средства, така и възможност да се подпомогне икономиката и бизнеса да се развива в правилната посока към продукция с висока добавена стойност, с необходимия капацитет и съответно налагане на иновативни технологии. По отношение на финансите. Министърът на финансите направи преглед на състоянието на държавата, съответно приходи и разходи и необходимост от актуализиране на държавния бюджет. Картината, която е заварил министърът на финансите по отношение на държавните финанси през май месец беше, меко казано, притеснителна. Установено е системно несъбиране на данъчни постъпления, премахнат е последващ контрол над фирмите в страната, което позволява да се натрупат огромни дефицити в системата – било чрез измами, било Държавният бюджет на Република България за 2021 г. в първите дни на служебното правителство установихме, че голяма част от възможността за преструктуриране на бюджета за разходи, които не са заложени в Закона за държавния бюджет за 2021 г., е бил изразходван в първите четири месеца на годината. Например за мерките 60/40 и за допълнителните 50 лв. към пенсиите, парите заложени в държавния бюджет за цялата година бяха изразходвани към април и края на май. Поради това че предходното правителство не направи актуализация на бюджета, към момента на встъпването ни в длъжност възможностите за допълнителни разходи бяха почти изчерпани. В цифрово изражение, само за илюстрация, от централния бюджет бяха предоставени средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. в размер на милиард 164 млн. лв., от които 638 млн. лв. за финансиране на дейности, които са били предвидени със Закона за държавния бюджет, и 509 милиона за финансиране на разходи, които не са били предвидени в държавния бюджет. Това е картината към края на месец април тази година. За пример мога да дам, че тогава са били изразходвани около 117 млн. лв. за финансиране на мярката 60/40, около 105 млн. лв. за допълнителните 50 лв. за пенсионерите през месец април,

За да се преодолеят тези проблеми и да осигурим продължаване на мерките за подпомагане на бизнеса и социалните плащания през месеците юни, юли и август бяха направени преструктуриране по бюджетите на второстепенните разпоредители и този ресурс беше осигурен. За да не се поставя страната в подобна ситуация в бъдеще, служебното правителство подготви проекти за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2021 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса,

Няколко думи по отношение на приходните агенции и анализ на дейността на НАП. Този анализ показа, че фирмите, които са получили публични средства от обществени поръчки и плащания по програми на държавата, са с установена доста силна концентрация на публичните средства. Само през 2020 г. държавата е платила на частни фирми 15,8 млрд. лв., от които 3,4 млрд. лв. са платени на седем фирми. През тази година за първите четири месеца три фирми са получили 1,3 млрд. лв. публичен ресурс. В тази връзка започнаха проверки на фирмите и всички техни подизпълнители, с цел да се засили публичният контрол на получените пари чрез проверки на НАП на големите получатели на държавен ресурс. В резултат на анализ на Министерството на финансите е установено огромно разходване на държавен ресурс по отношение на така наречените ин хаус поръчки. Само за периода

Рекордьор в това отношение е Агенция „Пътна инфраструктура“, която е възложила дейности за 2,4 млрд. лв. на 55 частни компании и 3,1 млрд. лв. на държавната фирма „Автомагистрали“, без тя да има необходимия капацитет да извършва тези дейности. Впоследствие тези дейности се превъзлагат на подизпълнители по непрозрачен начин. „Автомагистрали“ са сключили договор за 5,5 млрд. лв. без обществени поръчки. Друго открито при анализа на нарушенията е, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договори за ремонт и поддръжка за над 1,6 млрд. лв. за 2021 г., при одобрен бюджет за годината 382 млн. лв.,

за подобен тип решения и дейности е записано, цитирам: „Необходимите средства да бъдат осигурени чрез целево финансиране – ПМС“, тоест Агенцията за пътна инфраструктура нарежда на правителството как да поеме тези допълнителни разходи с правителствени постановления. За съжаление, тази практика е била използвана в последните две години. И още нещо, което искам да поставя на Вашето внимание. Установените от Националната агенция за приходите ниски ниви на потвърждаемост на ревизионните актове. За периода 2017 – 2020 г. само 55% от начислените ревизионни актове са събрани, а 45% не са събрани или, казано с други цифри, начислени са 4 млрд. лв., а от вземания с ревизии са събрани 2,2 млрд. лв. Ревизионните актове са с изключително ниско ниво на потвърждаемост. От издадените актове само 66% са потвърдени изцяло или частично, а това говори за качеството на ревизионните актове. Също така беше установена ниска събираемост, отписвания на задължения по давност. На годишна база НАП отписва между 2 – 3 млрд. лв. задължения, като за периода 2017 – 2020 г. са отписани общо 10 млрд. лв. задължения. Също така в същия период са натрупани и големи задължения, което е от порядъка също на 10 млрд. лв., като най-големият длъжник е натрупал задължения за 161 млн. лв., а има и такива с по над 50 млн. лв. Част от тези дългове може да са трудно събираеми – първите сто фирми от изготвения списък на големите длъжници дължат над 2 млрд. лв. Освен това са установени и фирми, притежаващи големи касови наличности, и системно теглят големи суми от тяхната дейност.

по отношение на подобрената събираемост, така и от Агенция „Митници“ очакваме до края на календарната 2021 г. събираемостта да бъде над 1 млрд. лв., като само от НАП са над 1 млрд. лв. и допълнително от Агенция „Митници“ – около 500 млн. лв., така че в проекта за актуализация на държавния бюджет, който ще Ви бъде представен съвсем скоро, спокойно могат да се предвидят около 1,8 млрд. лв. допълнителни разходи, които ще бъдат за преизчисляване на пенсиите и добавки за пенсионерите под линията на бедността, както и за посрещане на нова вълна от ковид, ако такава се случи през есента. С други думи направихме необходимото да подобрим дейността на приходните агенции, да подобрим приходите за краткото време на служебното правителство успяхме както да запазим финансовата стабилност на държавата, така и да подобрим събираемостта, за да може парламентът да вземе решение за

Доказателство за тези дейности до момента е рейтингът на дейността и оценката на рейтинговите агенции, които вече нареждат България в позитивен рейтингов тренд. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, заместник-председатели, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Премиер, следният въпрос във връзка с актуализацията на бюджета: кога и как беше обсъдена актуализацията на бюджета? С кои партии беше съгласувана? Затова ли в актуализацията на бюджета е залегнало избори 2 в 1 след обсъждане с парламентарно представени партии? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Заповядайте, господин Янев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Както вече споменах в моето първоначално изявление, актуализацията на бюджета беше обсъдена от социалните партньори в един доста широк кръг. Обсъдено е и с редица партии, не мога да потвърдя дали са всички, но в крайна сметка вероятността да има избори 2 в 1 или поотделно избори през есента, не е въпрос на политическо решение, заложен в бюджета. В предложението за актуализация на бюджета са заложени достатъчно пари, които да осигурят и двата възможни сценария за провеждане на избори. От тази гледна точка, моля, не влагайте политически контекст, че в актуализацията на бюджета се залага един или друг сценарий, защото

Уважаема госпожо Председател, господин Премиер, господа министри, дами и господа народни представители! Господин Премиер, вярвам ще се съгласите с мен, че едно правителство – било то редовно или служебно, се избира, за да работи, да върши някаква работа, не просто да дава брифинги и интервюта, не просто да оглавява държавния апарат, не просто да изчегъртва, а да свърши конкретна работа в полза на хората. Едва ли имаме спор по тази тема. В този смисъл е и моят въпрос. Преди малко повече от година президентът Радев, който е политически принципал на правителството, коментирайки социалните и икономическите мерки на тогава действащото правителство, спомена, че е редно мерките да бъдат – опитвам се да цитирам: „целенасочени, навременни и безвъзмездни“. Добра препоръка. И моят принципен въпрос е как се съобразихте с тази инструкция на президента? И понеже вчера госпожа председателят ни инструктира, когато сме в подобен контекст, да задаваме и подвъпроси, първият ми подвъпрос е: колко безвъзмездни мерки в полза на бизнеса бяха планирани и бяха осъществени? Отговорът на този въпрос е лесен, защото няма такива мерки. Колко социални мерки в полза на хората, особено на уязвимите социални групи, бяха планирани и бяха осъществени? Отговорът и на този въпрос е лесен. един трети подвъпрос, на който много се надявам отговорът да бъде различен от нула. Беше анонсирана една супер мярка в подкрепа на предприятията, по същество финансов инструмент, тоест кредитен ресурс.

Та колко български фирми са се възползвали от тази мярка? Благодаря.

Благодаря за въпроса, господин Дончев. От структурата на въпроса в първата му част по отношение на президента и неговите заявления отпреди една година

Не само България, но Европейската комисия и Европейският съюз по принцип взеха определени мерки и наложиха, така да се каже, стандарт на този тип държавна помощ, която може да се оказва и на бизнеса, и на социалните системи. В тази връзка не мисля, че в поведението на служебното правителство, което започна своята работа през май месец, се различават установените практики в други европейски държави. В това отношение – да, съществува такава помощ. Дали е безвъзмездна или не, при спазване на правилата, които вече са наложени в рамките на Европейския съюз, общо взето поведението и на българското правителство е в тази в тази рамка. По отношение на третия Ви подвъпрос, свързан с мярката през Фонда на фондовете, и допълнителното усилие, което направи служебното правителство, е именно да договори възможност за кредитни линии в размер на около 2,5 млрд. лв. от българските банки. Мога да Ви кажа и може би това ще е новината, че първият транш, първият период от този цикъл е почти приключил и в момента българските банки са раздали около 250 млн. лв. на различни български фирми, което мисля, че е един показател, който заслужава внимание. Заслужава внимание и от гледна точка на това, че по отношение на бизнеса и помощта, която получава от държавата, досега чувахме гласовете: „бизнесът държи на грантовете, бизнесът не иска заеми“. Мисля, че това, което казвам в момента, означава, че бизнесът – разбира се, този бизнес, който иска да се развива, разчита и на кредити, когато има такива възможности, достъпни инструменти и всичко останало. Благодаря. Благодаря Ви, господин Янев. За следващ въпрос – от „БСП за България“?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър-председател, господа министри, дами и господа народни представители! И аз ще започна така, както започна колегата Гуцанов, а именно приятно е, когато в тази зала виждаме присъствие на министър-председател, който, предполагам, не го боли да отговаря на въпроси по конкретни теми от народните представители. Благодаря Ви за което, господин Премиер! Държавността със сигурност се завръща при такова присъствие и е хубаво така да продължава. Не е новина за никого оценката за състоянието на държавата – всеки ден гърмят скандали или ние сме свидетели на това. Оценката е спомената и в медиите в цяла Европа, които вече като клише наричат България „и най-бедната, и най-корумпираната“ страна в Европейския съюз. Отбелязваме едно Ваше наблюдение, господин Министър-председател! Никой не е очаквал какъв е мащабът на корупцията нас, но всеки го усеща, защото той се отразява на всичко – от потребителската кошница на отделния човек до отношението на евролидерите, към това как България харчи отпуснатите й пари от евробюджета. Всеизвестен e и Докладът „Магнитски“, който вече отвори очи за хора отвъд океана. Многобройни доклади на Еврокомисията, тези на Европол, както и фактът, че те са свързани с организирана престъпност, но само у нас може би няма ефективни присъди, дори и по доказаните корупционни скандали. Ако прокуратурата по някакъв начин си затваря очите, аз Ви благодаря и в лично качество, че Вие и служебното правителство не си позволихте да го направите. Бих искал да получим данни от Вашето наблюдение за проведените проверки по министерствата, работата Ви с другите държавни институции, които вече не работят под натиска, а изпълняват административния и професионалния си дълг. Отделил съм няколко големи оперативно интересни казуси по сектори в икономиката – мога да Ви предоставя тази справка, но аз съм сигурен, че и Вие я имате, които бих засегнал само последната година и половина, макар да има нужда да се проверяват последните 12 години. Времето все пак е решаващ фактор. Конкретен въпрос: бихте ли ни разяснили как при наличие на 1,5 млрд. лв. излишък в началото на ковид кризата само за 18 дни – забележете! стигаме до дефицит от 3,5 млн. лв.? Подвъпросите ми, които тук вече станаха модерни, са свързани, разбира се, с актуалното състояние на Сребърния фонд – изключително важен въпрос, нееднократно поставян от нашата

страната? Знаем, че поставихме някакъв тук световен рекорд със затревяване на язовири срещу 630 млн. лв. Господин Премиер, колко голяма е амплитудата на разкритията? Ощетена ли е държавата и с колко? Знам, че това не са всички примери за злоупотреби, но са доста мащабни. И накрая, позволете ми, за което Ви благодаря, госпожо Председател, едно изречение. Моля само за тишина в залата! Господин Иванов, моля да прекратите разговорите. И господин Мирчев – на първия ред, поне изслушвайте колегата си! ИВАН ЧЕНЧЕВ: Вероятно, госпожо Председател, колегите са впечатлени от мащабите на злоупотребите. Но вчера в тази зала разбрахме истина, всъщност много истини, казани от Бойко – от Бойко Рашков, не от един друг Бойко. От Бойко Рашков вчера чухме много истини. Днес, уважаеми господин Министър-председател, чуваме такива и от Вас. Надяваме се да продължите да го правите. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Благодаря за поставения въпрос и необходимостта да продължим дебата по тема, която е изключително важна за българските граждани, за българското общество. Тази тема, бих казал, е борбата с корупцията, за която не беше необходимо да чакаме сигнала от от чужда държава и закона „Магнитски“ от началото на юни, за да се сетим, че това е един много сериозен проблем, който застрашава и държавността, застрашава и българската демокрация, и на практика е проблем, с който предстои всички ние да се борим систематично и целенасочено. В тази връзка, ако тръгнем да говорим в детайли, бих казал, че служебното правителство успя да направи някои важни стъпки. Първата стъпка, която направихме, беше да приемем специално решение, с което да се опитаме да ограничим санкционния режим по закона „Магнитски“ по отношение на българските фирми с държавно и общинско участие или държавни и общински фирми. Това се опитахме да направим, въпреки ясното съзнание, че липсва нормативна база в българския законов ред, липсва нормативна база, която да казва какво следва да се прави, когато се получи един такъв санкционен режим, получен от друга държава. Знаете, че Европейският съюз обсъжда подобни бъдещи регламенти, така че в един момент може да се появи европейски такъв. В този смисъл моят призив към Вас – народните представители, е да прецените необходимостта от такъв административен нов законов ред и необходимо адресиране на този въпрос, ако прецените, че е необходимо да се създаде закон или група от закони в това отношение.

Допълнително това, което е необходимо да спомена, е, че по отношение на ин хаус процедурите бяха направени специални предложения, включително с решение на Министерския съвет, да се подобри подходът и режимът на работа на задаване на този тип процедури, този тип процедури, при спазване на Закона за обществените поръчки. Специални указания бяха дадени и към Агенцията за обществени поръчки, така че да се преустанови тази практика за разходване на обществен ресурс в големи размери, без яснота и без правила, заложени от държавата. Разбира се, това е половинчата стъпка. Ако Вие прецените, че е необходимо да се отиде по-нататък и да промените необходими закони и условия за функциониране на системата по-нататък, разбира се, това е Ваше решение. По отношение на администрацията и нейната дейност. дейност. При влизането ми в Министерския съвет през месец май това, което ми направи впечатление – тук ще се огранича само да спомена, че е по отношение на администрацията на Министерския съвет, че за тази администрация беше достатъчно да гледа всеки един акт, внесен в Министерския съвет, само от гледна точка на неговата законосъобразност. Това, което направих и което мисля, че вече се усеща, така да се каже, положително – накарах елементите, дирекциите от специализираната администрация да работят и по отношение на един друг аспект – това е целесъобразност. Дейността, към която в момента се придържаме към Министерския съвет, е да се действа най-малко по тези две направления. Задължително всеки акт се разглежда както от неговата законосъобразност, така и от неговата целесъобразност. По отношение на язовирите да, мисля, че бяха изнесени достатъчно публични данни, включително и министър Петков е тук, от гледна точка на принципала на Държавната консолидационна компания, която отговаря за язовирите, може да влезе в детайли и да Ви каже повече. Аз само ще Ви кажа, че в резултат на направения анализ на завареното състояние на онзи заварен списък от над 600 язовира, за които с постановление от 2018 г. е решено, че трябва да бъдат ремонтирани или съответно направени някакви технологични промени и за това са необходими пари, в държавния бюджет

компания, е да изготви един нов списък, разделен, грубо казано, на приоритетни язовири, които се нуждаят от спешен ремонт, които се нуждаят от ремонт в един средносрочен период, и такива, които се нуждаят от доизграждане, изграждане и така нататък. Така че този анализ е направен, детайлите ги има в Министерството на икономиката и при необходимост може да бъде предоставен. Защото както е във всяка една друга дейност, мисля, че и в тази – по отношение на трябва да има яснота, първо, по изразходването на публичните средства, и след това яснота от гледна точка на тяхната използваемост, важност, значимост, ако щете включително и от гледна точка на сигурност на населението, така че да не се получат внезапни аварии, преливания при природни бедствия и всичко останало. Накратко може да говорим много, но в крайна сметка за краткото време на действие на служебното правителство се опитахме да поставим нещата на принципна основа, от гледна точка на защита на обществения интерес и пълна прозрачност на нашите действия. Надявам се, че дотук, тъй като правим всичко пред очите на хората, поне в това отношение нямате забележки. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. Янев. Господин Хиновски, имате право на втори въпрос, след като минат всички парламентарни групи. Заповядайте, господин Димитров.

За нас от „Демократична България“ е ключово да бъдат запушени пробойните в бюджета, които костват огромни загуби и спират развитието, и по тази причина няма пари за много нормални неща. Подвъпросите ми в тази връзка са следните. На първо място, господин Премиер, оценяваме това, което е показано и сте разкрили, но два въпроса са особено обезпокоителни. Първият такъв е, че България се отказа по време на миналото правителство на ГЕРБ и така наречените Патриоти, от един милиард долара неустойки по отношение на предишния договор за доставка на природен газ. Отказаха се от един милиард долара неустойки! Тази сума е точно толкова голяма, колкото е исканата от министъра до Вас актуализация на пенсиите на годишна база – 1,7 милиарда. Точно толкова пари се отказаха! Въпросът ми към Вас –

защото ние смятаме, примерно, че пенсионерите са важни и заради тях няма да се откажем. Дори тези, които искат постоянна актуализация на пенсиите, и те не се сетиха по тази тема. Но сега, за да не се повтарят такива неща, е важно да бъде направена проверка какво решение по темата взе Министерският съвет. Там нямаше ли доклад, нямаше ли анализ, нямаше ли един човек да стане и да каже: абе да вземем да защитим българския интерес?! Ние сме в България и когато някой ни дължи един милиард долара неустойки, да си ги поискаме. Имало ли е такъв човек, господин Министър-председател? И вторият ми въпрос – 700 млн. лв., несъбрани от хазарт. Ама нали трябва да има системи за взаимен контрол?

е задължително тук да бъде направена проверка, за да не се повтарят повече тези неща, за да се запушат наистина пробойните в бюджета. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, господин Димитров, уважаеми народни представители! По конкретните въпроси – конкретните отговори, ако желаете, във втората част на въпроса – по отношение на хазарта – тук е министърът на финансите и може да отговори с детайли. Но да, тези въпроси стоят и са важни. В първата част – по отношение на неустойките с газовите договори, такъв тип неустойки има и решението е взето действително по време на предното правителство, като решението е през делегиране с необходимите инструменти и е стигнало до държавната фирма „Булгартрансгаз“. Това решение е взето. Мисля, че всички сте запознати с Доклада на Комисията за Комисията за енергийно и водно регулиране, където имаше определени критики по отношение на дейността на „Булгартрансгаз“, по отношение на договора за изграждане на „Турски поток“ и част от този проблем вече се изнесе на ниво „Български енергиен холдинг“. ръководството на Министерството на енергетиката вероятно реагира малко късно, и не по най-добрия начин, но тези промени, тези движения ще помогнат да се изясни точно взаимовръзката в хоризонталната йерархична верига между Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, съответно управлението на държавната фирма „Булгартрансгаз“, за да се види какъв е правният механизъм да се направи такъв тип искане, което да бъде в държавен интерес. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Господин Стойнев, господин Кънев, господин Гечев – правя Ви забележка за тишина в залата.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Премиер, Възникват серия от подвъпроси: дали държавата е била, в момента е и ще продължи да бъде редовен платец? Важно беше да се каже, че почти всички резерви от предходния бюджет бяха изчерпани и може би трябваше да се направи актуализация в края на живота – не на предходния, а на по-предходния парламента, когато имаше редовно правителство. Разбира е, Вие споменахте, че сте предприели мерки, които са единствените в такава ситуация за преструктуриране на бюджетите на отделните министерства. Въпросът, който възниква, е: осигурена ли е дейността им до края на годината и възникват ли там рискове от недофинансиране? По отношение на необезпечените договори, за които споменахте, възниква въпросът: колко от тях ще бъдат изпълнени до края на годината и налице ли е ресурсът те да бъдат платени, тъй като, ако не бъдат платени, това означава просрочия, това означава задвижване на верига от събития в бизнеса по отношение на подизпълнители, които няма да могат да получат своите средства? Възниква и въпросът: колко очаквате да бъде дефицитът на начислена основа на базата и на актуализацията, която предлагате? Тя наистина е важен инструмент, тя е хубава алтернатива, но може би е по-добре да изчакаме съставянето на редовно правителство в този парламент, ако има такова, и то да предложи своята визия за актуализация на бюджета. бюджета. И друг въпрос или подвъпрос, който възниква: в момента колко са просрочията на държавата към бизнеса – има ли отложени плащания и кога очаквате да бъдат платени, и дали този ресурс за евентуално необезпечени договори, които да бъдат изплатени

Благодаря Ви, госпожо Председател. Благодаря за въпроса, господин Чобанов. е държавата да бъде редовен и надежден платец. Отношенията държава – бизнес трябва да бъдат симетрични. Както държавата очаква от бизнеса да изплаща своите задължения и данъци, така и държавата трябва да бъде коректен платец, когато има задължения към бизнеса. Философията на така предложения от нас Проект за промяна в бюджета за 2021 г., който ще гласуваме днес следобед, се базира на няколко основни принципа. Първо, започвам отзад напред.

Съгласен съм с Вашата логика, че този бюджет е добре да го предложи редовно правителство, избрано от парламента, за да се види неговата философия, неговата стратегия по отношение на публичните финанси. В същото време предвид фактите, за които стана дума по-рано, това че действително не беше направена актуализация на бюджета от предходното правителство и се наложи в тези три месеца, за да имаме възможност да продължим и социалните плащания както по отношение на пенсионерите, както по отношение линията на бедността, така и по отношение на подпомагане на бизнеса и на медицинските работници, заети по овладяване на ковид кризата, направихме преструктурирания. Тези преструктурирания не са драматични по отношение на бюджета на отделните министерства. Отделните министерства, дори и без актуализация, няма да имат проблем да функционират нормално до края на годината. Но въпросът опира именно до този тип плащания, които не са в държавния бюджет: това са плащанията, свързани на първо място със социалната система – с пенсионерите, с помощите; това са мерките за бизнеса при необходимост да бъдат продължени по съществуващи механизми за подпомагането му; това са мерките за подпомагане на здравната система – за преодоляване на потенциална нова вълна през есента, при необходимост от доставка на още медикаменти и всичко това, което е в портфолиото на Националната здравноосигурителна каса. Така че изборът е този. От политическа гледна точка Вие сте напълно прав. Добре е тази актуализация на бюджета да бъде предложена от редовно правителство, избрано от парламента, но в случая, тъй като, така да се каже, часовникът цъка,

Добре е, че Вие подехте темата за целесъобразността на държавните разходи, не само за тяхната законосъобразност, защото в предишното Народно събрание този въпрос изобщо не беше поставен. И не е естествено министър председателят да го поставя – естествено е да го поставят народните представители. Какво имам предвид? Голямото раздаване на пари от предишното правителство, независимо дали от прозорец на джипка или на Министерски съвет всъщност представляваше своего рода трансформации в бюджета, които може би имаха нужда от санкцията на Народното събрание. И в тази връзка моят въпрос е: Вие правили ли сте анализ, търсили ли сте информация в Министерския съвет как са били обосновавани тези решения, тези постановления на Министерския съвет, има ли методика, има ли критерии, по които са вземани те, или по лично разпореждане на някого заделяна съответната сума и е дадена? И вторият подвъпрос към тази тема е: правен ли е анализ на процентно ниво, ако в община хикс е дадена сумата игрек допълнително към бюджета на тази община, дали тази сума игрек не представлява 30, 40, 50% от бюджета на общината и дали по същество не обръща наопаки гласувания от Народното събрание бюджет и бюджетен разход? С други думи не се ли нарушава, ако не буквата, то поне духът на бюджетния закон, което по същество променя и нарушава волята на Народното събрание? Има ли такива анализи по общини, по институции, ако щете и на ниво целия държавен бюджет, защото, ако става дума за една чувствителна като процент сума, това пак по същество представлява нарушение на Закона за държавния бюджет и на целите, които са поставени в него? Дали са финансирани цели, които не фигурират в гласувания от предишното Народно събрание държавен бюджет? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Йончев. Заповядайте, господин Янев.

Госпожо Председател, господин Йончев, уважаеми народни представители! Не виждам никакъв проблем, ако ролите се разменят по отношение на това кой на кого трябва да задава въпроса и кой първи трябва да вдигне флага за целесъобразност. Мисля, че това е задължение на всички. е важно кой повдига топката, а е важно да имаме единомислие, че когато говорим за обществен ресурс трябва да говорим задължително за целесъобразност, разбира се, и законосъобразност, това е наше задължение. Въпросите, които повдигате са важни. Анализи са правени, въпреки че не претендираме, че са изчерпателни и подробни и изводите от тях могат да бъдат категорични предвид краткото време, в което функционира служебното правителство. Но анализи са правени както по отношение на централния бюджет, неговото разходване по отношение на първостепенните разпоредители, така и по отношение на местната власт и какви допълнителни средства са вървели към тях. За по-голяма яснота и пълнота на тези анализи, те са представени на Обществения съвет към Министерството на финансите, тоест публични са и може да се видят. Достатъчно информация вече беше изнесена и в публичното пространно, включително с публични говорения.

практиката е следната – нямат данни, разбира се, на хартия, че някой нещо е разпореждал устно и се е случвало. То няма и логика в тази история да останат такива следи и данни. Това, което остава на хартия, и анализът, който е направен, сочат, че този тип решения, създаването на възможност за раздаването на такива средства, които са най-общо казано, непрозрачно раздавани големи суми за определени проекти на определени компании, това става със система от постановления и решения на Министерския съвет, които предполагаемо определят начина на функциониране на системата и съвсем конкретно определят бенефициентите по конкретните програми и отрасли, по които могат да се правят тези неща. на законосъобразност по-скоро законът е спазен. Аз не мога да говоря в детайли дали в този правен анализ вече става въпрос и за морал, но законът е спазен и механизмът, който е създаден, е именно такъв – чрез решение на Министерския съвет и постановление, което позволява дадено дружество да дава ин хаус или друг вид поръчки на определени фирми,

В обществото имаше огромни очаквания, че това правителство ще дешифрира всички тези грешни ходове в миналото и този огромен дефицит, в който отрасълът в момента работи или се мъчи да работи. За голяма жалост, икономическото състояние на сектора не беше осветено осветено в пълнота. Имаше две пресконференции на министъра на енергетиката, в които стана ясно за огромните дългове на отделните дружества, за състоянието ин дженерал, но не последваха никакви конкретни

че не си издържа основните дейности. Не стана ясно какво е състоянието на черната дупка АЕЦ „Белене“ – прави ли се нещо по него, правят ли се разходи, какви са плановете за този проект? Но особено тревожно е – обръщам внимание като експерт, който дълги години работи в тази област – тежкото състояние на комплекса „Марица изток“ и безперспективността, в която изпадна, на фона на Зелената сделка, плановете на Европа към декарбонизация и нашата съпричастност към тази политика. имам един въпрос: правени ли са анализи и какви са резултатите от тях на това по какъв път трябва да тръгне Комплексът и какво е направено в тези три месеца, защото това са фатални три месеца? В момента за нас всеки месец е фатален да спасим работните места

благодаря за въпроса. Ще започна отзад напред. Бяха ли изгубени тези три месеца, бяха ли изгубени 5 или 10, или 30 години преди това Въпросът е много комплексен. Анализи са правени и сочат, че развитието на българската енергетика от години се нуждае от стратегическо мислене, изработване на стратегия какво следва и какво бихме искали. Защото, нека да го кажа от тази трибуна, енергетиката е в основата на икономиката. Ако искаме държавата да се развива, ако искаме да имаме инвестиции, освен всички останали елементи на стабилност на инвестиционния климат, стабилност на правораздавателната система, един много важен елемент е да имаме сигурна енергийна база, която на всичкото отгоре да е способна да произвежда енергия на конкурентни цени. Такава стратегия аз не намерих да е правена през годините преди нас. Тези фатални три месеца не могат да обърнат колелото на историята и да направят нещо, което не е правено в последните години, не искам да цитирам колко. Проблемите в енергетиката не са от вчера, не са от месец май. Проблемите в енергетиката са от години. Проблемите в „Марица изток 2“ държавната топлоцентрала, са изключително остри както от гледна точка на необходимостта на енергетиката, тъй като тя е структуроопределяща за енергийния баланс, така и по отношение на социални проблеми, заетите в нея хора от две или три, може би и четири области. Всички тези въпроси са от изключителна важност, но в същото време за периода на функциониране на служебното правителство въпросът с пропуснатите възможности по отношение бъдещето на тази централа не може да бъде решен. Мисля, че през 2020 г. България се е присъединила към онзи праг на поносимост на въглеродните емисии, който е приет за Европейския съюз за декарбонизация, от порядъка на 55% към 2020 г. Това решение предопределя до голяма степен невъзможността в момента да се коментира и да се договаря продължаване на живота на Марица изток 2 с нормални аргументи. Да, зная, че има различни практики. Други европейски държави предоговарят в обозримо бъдеще оставането на този тип въглищни централи. Да, има други европейски държави, които спират новопростроени въглищни централи, в интерес именно на тази декарбонизация, в интерес на зелената сделка, кръговата икономика и всичко останало. Въпросът е много труден, въпросът е такъв, че предстои много сериозен дебат, така че следващото правителство трябва да е готово да участва в този дебат компетентно и аргументирано, така че да защити националния интерес по възможно най-добрия начин. Но пак опираме до стратегия. Тази стратегия, разбира се, трябва да бъде подготвена от правителство, но тъй като енергетиката е структуроопределящ отрасъл за икономиката, моята препоръка е вие като депутати да изискате тази стратегия да бъде разгледана и приета и от Народното събрание. Разбира се, работа на редовно правителство и на парламента.

че всичко е наред, договорът е добър, включително някои от заключенията на този доклад посочват, че на практика взетите заеми вече са в режим на възвращаемост от гледна точка на транзитните такси. Да не влизаме в подробности колко биха били тези транзитни такси, ако беше друга тръбата и друг преносът. Мисля, че и в момента се прави анализ. Да, може би не е много гласовито Министерството на енергетиката по отношение на неговите анализи, защото предстоят. Вероятно не са и толкова лесни тези анализи, но да се надяваме, че в близките дни ще имаме повече яснота по въпроса. По отношение на строителството на АЕЦ „Белене“ – много важен въпрос, който влиза точно в това, което говорих преди малко: стратегията на България по отношение на енергетиката. Искаме или не искаме да имаме просперираща икономика в бъдеще? Искаме или не искаме да имаме индустриална база, която разчита на енергийна база, която е предсказуема и която може да работи без в случая, както е с възобновяемите източници, да зависи от капризите на времето и развитието на тези технологии? Ядрената технология е доказана. От гледна точка на енергетиката е може би най-надеждната база, която създава предсказуем енергиен ресурс. Необходимо е да се вземе решение искаме или не искаме да строим допълнителна централа – дали ще е на площадката на Белене или на Козлодуй, имаме различни предложения, но България като държава трябва да реши този проблем

Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър-председател! Преди да задам въпроса си, мисля, че ще изразя мнението на цялата зала, която беше доста смутена, да се изразя внимателно, от информациите, които бяха изнесени от господин Тошко Йорданов в началото на заседанието за министър от Вашето правителство. Аз не искам да Ви поставям в никакъв случай в неудобно положение и да настоявам да отговаряте веднага, но ми се струва, че политическата коректност и отговорност предполага все пак отговор на тези информации да бъде даден до края на деня. И сега въпросът. Уважаеми господин Министър-председател, на 24-ти този месец, тоест преди няколко дена, беше разпространена новината, че международната рейтингова агенция Fitch Ratings е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута като BBB с положителен рейтинг. В аналитичната част на съобщението се казва, че че положителната перспектива отразява понижението на макроикономическите рискове по линия на COVID-19 и по-високата устойчивост на икономиката, както и продължаващия напредък към еврозоната. Възходящата тенденция отразява по-доброто от предвиденото възстановяване на брутния вътрешен продукт през първото тримесечие на 2021 г. и очакваното засилване на вътрешното търсене и износа през второто тримесечие на годината. И още се казва: фактори, които биха могли да доведат до понижаване на рейтинга, са неблагоприятни политически развития, които да намалят доверието и икономическото възстановяване, продължително нарастване на публичния дълг и така нататък. Въпросите ми към Вас, уважаеми господин Министър-председател, са: съгласен ли сте с анализа и оценките на Fitch Ratings? И ако сте съгласен, бихте ли казал поне една добра дума за водените от предишното правителство икономическа и финансова политики? И, второ, бихте ли потвърдили, че една продължаваща политическа нестабилност, може да доведе до понижаване на кредитния рейтинг на страната? И кой според Вас би следвало да носи отговорност, ако това се случи? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Чолаков. Заповядайте, господин Янев.

Благодаря за зададения въпрос. Нека да започнем с добрите думи. Първото тримесечие на тази година действително икономическите показатели са добри. Аз не съм застанал тук пред тази трибуна, за да критикувам някого или да хваля друг. Имам обективна информация, подадена от Министерството на икономиката, която казва: икономически България през първото тримесечие на тази година стои добре. Мога да цитирам и части от доклада. (Единични сравнението на икономическите показатели – това, което имам, и това, което е отразено вероятно и в оценката на кредитната агенция, е, че това сравнение става на база с предходната година, която е година на криза на ковид и естественото повишение на ефективността на икономиката и на бизнеса е една добра новина. Тоест бизнесът започва да се възстановява, да работи. Тази тенденция продължава и в момента. Нека да не я свързваме с политическата стабилност и нестабилност, защото политическата стабилност и нестабилност е в ръцете на всички нас в зала и народното представителство, и политическите партии трябва да решат какво предстои и дали ще има стабилност или нестабилност. Разбира се, искам да кажа няколко думи по отношение на използването на тези кредитни рейтинги и факта, че икономиката по принцип е инерционна система. Инвестициите, мерките и решенията, които се вземат сега, дават резултат след няколко месеца, може би и години. В бизнеса всички знаем, че стремежът е да има възвращаемост на инвестициите по възможно най-добрия начин, най-бързия начин, но магьосници, които могат да си върнат вложеното за няколко месеца, са малко и най-вероятно това не са чисти бизнес – така да го кажем – практики. В този смисъл трябва да гледаме внимателно на тези кредитни рейтинги. Плюс това самите компании, които се занимават с кредитни рейтинги, имат методология, която включва задължително и това, което споменахте – анализ на политическата стабилност. Каква ще бъде тя, както вече казах, зависи от всички нас. Нека да кажа няколко думи по отношение на еврозоната. България е приела това решение за присъединяване към еврозоната преди повече от година и важното е, важното е, че когато дойде моментът да се взимат съответните решения, трябва да има информиран дебат в това отношение. Много е важно какво искаме и как го искаме. Много е важно да имаме оценка на икономическото развитие в момента, когато се взимат решенията. Така че, ако имаме позитивен тренд и икономиката се развива динамично и расте, може би е удачно да се присъединим към еврото по наше желание в момента, когато има, разбира се, и желание от страна на държавите – участнички в в еврозоната. Ако обаче е негативен трендът и българската икономия е в рецесия, трябва да мислим много сериозно. Това е разковничето, което мисля, че трябва да се чуе в тази зала и да го имате всички предвид – когато дойде време за тези решения да се има предвид и какви са решенията на нашата икономика и тенденциите за растеж или за някакъв вид стагнация. Разбира се, всички нужда от растеж в икономиката. Правим всичко възможно и в момента, и в рамките включително на тези два-три месеца служебното правителство прави всичко възможно да подпомага бизнеса, но понякога в в икономическото развитие в глобален план има тенденции, върху които ние не можем да влияем. И нека не отиваме там и да правим прогнози какво би могло да се случи с основни суровини, пазари и така нататък. Това е въпрос на един друг анализ и се надявам, че ще има възможност да бъде продължен по подходящия начин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. За въпрос от „БСП за България“ – заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Битката с бруталната корупция и паралелната държава ние от нашата партия водим вече дълги години. Символите на ГЕРБ, с които тяхното управление ще се запомни – непрозрачността, некомпетентността, шуробаджанащината и мащабната корупция, ни доведоха дотам, че сме водещи във всички негативни класации, а именно: по преките чуждестранни инвестиции, по свобода на словото, от народния представител Тома Биков.) Няма нужда да водим диалог от трибуната. Ако искате, изкажете се после. В тази посока бих искал да задам следния въпрос към Вас, уважаеми господин Министър-председател. Във Ваше интервю от средата на месец юни за българските медии Вие говорите за състоянието, в което сте заварили страната като служебен премиер на България, а именно: високи нива на корупция в различни стопански сектори и нейното замаскиране в законови вратички, функция на дългогодишното лобистко и тенденциозно законодателство от същия този модел на ГЕРБ и неговите присъдружни партии в трите кабинета, а също така и огромен хаос, който цари в държавните институции. Посочвате като пример Министерството на околната среда и водите, на земеделието, на икономиката и туризма, дори на културата и образованието. Въпросът ми към Вас е следният след близо 40 дни от това Ваше изявление, освен изложените пред обществото ежедневни азбучни примери за корупция, какви други мерки, като сезиране на компетентни органи, въвеждане на по-добра организация в тези ведомства, кадрови промени и така нататък са предприети и как оценявате текущите резултати? Има ли тенденция в тази посока да бъдат поетапно възстановени на практика функциите, изначално заложени във философията на тези държавни институции, тяхната правова и в полза на обществото дейност? Има ли нужда с едно по качествено в полза на обществото законодателство да се регулират и да се пресекат занапред такива неприемливи практики? Благодаря. Благодаря Ви, господин Бурджев. Господин Янев, заповядайте. Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Мисля, че въпросът с корупцията беше засегнат няколко пъти и аз го адресирах по начин, по който мисля, че е подходящ да се адресира именно от трибуната на Народното събрание, затова, защото този проблем, с който се сблъскваме, усилията трябва да бъдат на всички, не само като законодателна инициатива, не само като законодателна рамка, която, ако е необходимо да се обогати, да се правят нови закони и така нататък, но и по отношение на тяхното прилагане. По отношение на функционирането на съдебната система. Искам да използвам тази трибуна да отправя един призив: в политическото говорене, когато стане въпрос за взаимодействие между властите, най-честият израз, който се чува в нашето българско политическо говорене е „разделение на властите“, който, независимо, че е залегнал в Конституцията, не мисля, че в пълнота изразява взаимоотношенията между властите. Защото според мен истинският израз е „взаимна зависимост на властите“. Така функционира демокрацията и това са принципите, заложени като минем от Платон, Монтескьо и стигнем до наше време, и до съвременните практики на функциониране на демократичната държава. Взаимната зависимост означава, че никой не е независим да взима самостоятелни решения. Да, заложено е в Конституцията, че съдебната власт е независима. Вероятно не е допълнено изречението, че е независима, когато отсъжда. Но по отношение на други фактори, тя е взаимнозависима и с изпълнителната и със законодателната власт. Най-малкото по отношение на мощта на портмонето, така да го кажем. По отношението на бюджета, който се предлага от изпълнителната власт и се гласува от законодателната власт. Във връзка моята идея е, че говоренето по отношение на борбата с корупцията минава през всички власти, минава през взаимодействието и целенасоченото търсене на решение как тази борба да бъде в интерес на публичния ресурс и в интерес на прекратяване на съществуващи практики. Да, споменахте интервю, в което съм дал определена информация, определения и така нататък, и независимо колко са дните след това, този процес на анализ и на оценка, и на начини за търсене на подобряване на съществуващите практики се правят непрекъснато, и в момента се правят. Такъв анализ се прави и подобряването на практиките се правят. Разбира се, взимат се и мерки,

по отношение на Агенция „Пътна инфраструктура“ и икономическите, и финансови взаимоотношения, които са открити от служебното правителство – над 60 сигнала са подадени към прокуратурата. Разбира се, такива има и в други сфери, и в други министерства – нямам обобщена информация да Ви дам точна бройка в момента колко са такива сигнали, но ако е необходимо, може да бъде предоставена допълнително такава информация. Да, възстановяването на функциите е един процес и той е започнал по министерства и ведомства. Казах Ви един пример какво съм направил лично аз по отношение на функционирането на администрацията на Министерския съвет. Подобни тенденции има и в другите министерства, но нека да го кажем така: функционирането на държавата, използването на на инструментите, които има държавата съответно в различните власти, за законодателната няма да говоря, но по отношение на изпълнителната власт, функциите, които са зададени от законовия ред и определянето на отговорностите на отделните министерства и техните ресори и отговорности, те зависят от изпълнението именно на този законов ред и правилното им функциониране. Това е усилие, което, разбира се, Вие от парламента трябва да го подпомагате чрез правилно допълнение на съществуващите закони или ако е необходимо, да се правят нови законови рамки. Но усилието, което е започнало по време на служебното правителство, е именно в тази посока за нормално функциониране на администрацията в рамките на законовия ред и от гледна точка на целесъобразност на изразходване на обществения ресурс. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. От „Демократична България“? Заповядайте,

Несъмнено е добра новина подобряването на бюджетното салдо с над половин милиард месечно спрямо същия период на миналата година. Очевидно част от това подобряване се дължи на запушването на корупционните течове, което се случва в служебния кабинет. Друга голяма част обаче може би се дължи на нарастващата инфлация, за което бих изразил съответните опасения. Виждаме, че през последните месеци приходите от ДДС нарастват с над 40% спрямо същия период на миналата година. Това до голяма степен се дължи на ръста на цените на горива, на суровини, на хранителни продукти. Затова може би и мерките в актуализацията на бюджета по отношение на нарастване на доходите на най-бедните хора – на пенсионерите, са адекватни. Моят въпрос е по-скоро: имате ли опасения за наличие и за започване на някакъв период на стагфлация в България, пък и в цяла Европа през следващите месеци и какви биха били мерките, които служебно, пък и редовно правителство би трябвало да вземе, и в какъв период? Благодаря. Благодаря Ви. Господин Кадиев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, изключително важен въпрос по отношение на инфлацията. Това е въпрос, който трябва да се наблюдава много внимателно и от следващото служебно (оживление), извинявам се, редовно правителство, подкрепено от парламента. (Реплики.) Трябва да има готовност – лапсус, извинете, не го мисля, следващото редовно правителство трябва да има готовност да адресира именно този проблем, затова, защото много са факторите, които влияят. На базата на тези показатели, на първо място, събираемостта е по-голяма по няколко фактора. Да, наистина се запушиха някои дупки. От друга страна, в чисто технологичен период за отчитане, много от фирмите сега правят тези отчети и съответно вноските към приходните агенции. А по отношение на глобалната или по-скоро европейската картина, от една страна, наистина има повишаване на енергоносителите до известна степен – то не е драматично, обаче как ще се движат цените на международните пазари по отношение на основните суровини нефт и газ, които са свързани, разбира се, е един добър въпрос, който не е необходимо да гледаме в кристална топка. Но също имам така едно подсещане, че трябва да гледаме и какво се случва в Европа, защото в момента в чисто европейски план по отношение на цените и инфлацията – това е ефектът на Брекзит. Великобритания вече не е в Европейския съюз, част от бюджетите и съответно вноските на европейските държави по отношение на Европейската комисия нараснаха. От друга страна пък, вече търговията с Великобритания до известна степен е в нормите на някогашната европейска практика на безмитен внос, но има вече нови елементи, елементи на допълнителни мита и такси, така че малко е комплексен въпросът и не бих искал да влизам в детайли2 без да съм достатъчно запознат с тези детайли, но това е единият ефект по отношение на инфлацията. Да, инфлацията трябва да се наблюдава, защото е възможно в края на годината, независимо от това дали ще бъде направена сега или по-късно тази актуализация на бюджета трябва да се наблюдава внимателно, за да не се наложи нова актуализация в края на бюджета. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Янев. От „Движение за права и свободи“? Няма въпроси. И от „Изправи се БГ! Ние идваме!“? Госпожо Дончева, заповядайте. Уважаеми господин Министър-председател! В отговора на един предходен въпрос към Вас Вие казахте, че сте установили, че специализираната администрация на Министерския съвет, когато дава становища по нормативните актове, които Министерският съвет гледа и по които взема решение, е била насочена да дава становища само във връзка със законосъобразност. Моля да ни кажете дали има изрична заповед за това, или са били издадени устни разпореждания и насоки? Как смятате, че тогава са се вземали решенията по целесъобразност? Защото, както е известно, в десетгодишното управление на ГЕРБ настъпи една еволюция в състава на Министерския съвет по посока на пълна депрофесионализация. Известно е, че секретарките на някои министри ги заместиха дори на вицепремиерски постове?! Ако трябва политическите лица без грам професионална компетентност да се произнасят по целесъобразността на това, което тече за решаване, как точно се е случвало и до какво това е довело? Втората група въпроси, която ме интересува, е: установихте ли как са оформени бюджетно онези разходи, които са направени за автомагистрала „Хемус“ пет години предсрочно? С бюджет, без бюджет, с решение на Министерския съвет – с каквото и да било? И позволете ми да взема леко отношение към това, което колегата Радо Чолаков постави. Разбира се, въпросът на господин Тошко Йорданов, с който ни посрещна тази сутрин, ще намери някакъв отговор и от Вас, и от Министерския съвет, но моля Ви, не в тази дискусия днес, която има пряка тема. Всички бизнесмени, които се намират в залата или не се намират в залата, но са народни представители, знаят, че те водят дела срещу някого за неуредени сметки и спорове, някой води дела срещу тях, част от тези дела те печелят, част от тях губят, по част от тях подписват споразумение. Така че не гледайте на това като на сензация във връзка с морала на един министър. Гражданските дела в бизнеса са ежедневие. Моля Ви, разбира се, да дадете отговор на обществото толкова и колкото смятате за необходимо, но спокойно и с оглед на фактите, защото, когато аджамиите влязат в игрището на политиката,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Дончева, уважаеми народни представители! Да започнем от връщането към стария въпрос-отговор относно целесъобразност – законосъобразност. Това, което споменах и заварих в Министерския съвет, буквално беше в първата седмица. След това вече необходимите становища и подкрепа на целесъобразността на определени решения е факт и ежедневие – в момента. Не намерихме такава подписана заповед, която да забранява на администрацията да пише становища и да се занимава с тази целесъобразност. Няма такъв ред. Не искам – Вие го споменахте, за депрофесионализация – да го наричам така, защото не съм сигурен, че мога да го твърдя 100%. По-скоро практиката говори за това, че администрацията на Министерския съвет, която едва ли не е била арбитър в едни предходни години при подготовката на различни административни актове, това, което заварих, е едно поведение на инертност, инерция. Приемат се подготвените нормативни актове от други администрации почти безрезервно, безпрекословно и без необходимия допълнителен анализ най-малко от гледна точка на целесъобразност. Разбира се, законосъобразността – вече подчертах няколко пъти, че е задължителна. На практика тази администрация не беше активна – в момента вече е активна. И се надявам, че със съвместни усилия и със следващото правителство вече ще може да се върне на онова ниво на професионалност, което е било в предходни години. По отношение на въпроса, който задавате, за бюджетирането на магистрала „Хемус“, мисля, че многократно беше споменат този механизъм, включително в публични изявления на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на финансите. Освен нарушенията поради това, което е споменато – липса на проекти, липса на отчуждаване по трасето и така нареченото ин хаус раздаване поръчки на различни фирми, което беше тяхното обяснение, за да си купят материали. Дават се милиони фирмите да купят материали. Не искам да се връщам към стари публикации, но публикации, но тази практика към момента е прекратена. Разбира се, животът не спира и там, където има разрешение и се работи, се Не е целта да спрем фирмите, които работят; не е целта да спрем и фирмите, които са просто преносител на един финансов ресурс, а по-скоро оттук нататък да се сложи ред и да се финансира тогава, когато ще се строи на базата на съответните разрешения, на базата на съответната подготвеност на целия технологичен процес на строежа.

мнението по отношение на младите, старите и всичко останало, и въпроса на господин Чолаков, а преди това на господин Йорданов – мисля, че не е необходимо да ставам адвокат. Министърът на финансите е пред Вас – ако имате желание и прецените, че е необходимо, той може да се защити сам. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Янев. Сега преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министър-председателя. От „Има такъв народ“?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа министри! Днес ние се събрахме, за да направим дебат по истинското състояние на финансите и икономиката на нашата страна. За съжаление обаче, по време на тези изказвания се казаха много неистини, което, разбира се, не говори добре за докладчиците. Като последен редовен министър на финансите и в знак на коректност, ще започна с датата 12 май 2021 г. – денят на предаването на управлението на държавата на служебния кабинет. Мястото е Министерството на финансите. Какво каза служебният министър на финансите? „Благодаря на господин Ананиев – разбирайте на Политическа партия ГЕРБ (смях от ИБГНИ), че въпреки продължаването на кризата, след първото най-тежко тримесечие е успял с преструктурирането на разходите да продължи мерките за подпомагане до края на месец май, за мерките 60/40 до юни, а за медиците на първа линия – до септември. Оттук нататък трябва да се търси начин в рамките на утвърдения бюджет, тоест на нашия бюджет, дали и как тези мерки, тоест нашите мерки, могат да бъдат продължени и в каква степен. Искам да поздравя експертния състав на Министерството на финансите и на двете приходни агенции, които в рамките на гласувания бюджет осигуриха всички социално-икономически мерки не само за два месеца, а до месец септември, което се вижда от от Проекта на закон за актуализация на държавния бюджет за тази година, подготвен от служебното правителство. Нещо повече, благодарение на техния висок професионализъм те ще се справят и с предизвикателствата до края на годината.“ Служебният министър на финансите прие със съгласие моите думи, че предавам държавата в добро финансово състояние, с една от най-стабилните фискални политики, с най-нисък дефицит и след трите страни от Европейския съюз с най-нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт. Изпълнението на бюджета и приходите вървят много добре. Към края на април бюджетът е на излишък, размерът на фискалния резерв е 8,8 млрд. лв. Държавата има кешова маневреност за посрещане на разходите, които предстоят. Това обаче не се хареса на създателя на служебното правителство и служебният министър бързо беше смъмрен. Той бързо обърна палачинката и измисли нова версия да, бюджетът се изпълнява добре, но има проблеми с преструктурирането на разходите в него. Като пример даде предоставените допълнителни средства за строителство, ремонт и реконструкция на манастири, църкви и джамии. Това беше ясен знак за предстоящ удар върху вероизповеданията в България. Другата голяма измама е, че преизпълнението на приходите, предвидени в актуализацията на бюджета за 2021 г., е резултат на действията и мерките на служебния кабинет през техните два месеца. Много подценяват българина. Няма толкова наивни хора, които да повярват, че за 50 – 60 дни служебното правителство ще събере допълнителни приходи в размер на 2 млрд. лв. Ето каква е истината. Към края на месец април 2021 г. данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 млрд. 300 млн. лв. спрямо същия период на предходната година, когато пандемията е била много по-слаба и по-малко продължителна. Към края на месец май 2021 г., през който месец все още бяхме в управлението на държавата, данъчните и неданъчните приходи нарастват вече с 3,1 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година. През цялото време – от началото на годината, фискалният резерв се е движел между 8 и 9 млрд. лв. – реална ликвидност, поради която от законовата възможност за емисии от 4,5 млрд. лв. дълг сме направили емисия само за 800 млн. лв. И не само това, в последния ми разговор със служебния министър на финансите той справедливо разсъждаваше дали да емитира нов дълг и кога, даже с предложената актуализация на държавния бюджет за 2021 г. предвижда намаление на дефицита по консолидираната фискална програма с 0,3% от БВП. В допълнение – банковата ни система е ликвидна и добре капитализирана. Това ми дава основание да се обърна към президента на държавата, който казваше, че държавата е пред финансов фалит, колапс и разруха, с думите на един български журналист, светла му памет: АНАНИЕВ: Нека сега се обърна към становищата на международните институции. Международната рейтингова агенция „Фич“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута BBB с положителна перспектива. Мотивите са, че рейтингът е подкрепен от добрата външна и фискална позиция, понижаването на макроикономическите рискове по линия на COVID-19, по-високата устойчивост на икономиката, както и продължаващия напредък към Еврозоната. „Фич“ очаква икономиката да нарасне с 4,7% през 2021 г. в сравнение с 3% преди това. Преразглеждането към по-висок растеж е

Необходимо е – не само времето… подкрепени от икономическото възстановяване и усилията за подобряване на събираемостта. Европейската комисия предвижда същите тенденции за финансово-икономическо и макроикономическо развитие на България. Обръщам се към служебния премиер на Република той каза преди малко, че българските банки са раздали на бизнеса 250 млн. лв. По същество това са договори между Фонда на фондовете и българските банки. Кредитите са около 200 млн. лв. – всички са за рефинансиране на съществуващи кредити, а не са нови. Това е заради изискването за обезпеченията, които са записали. Така реално програмата не е в помощ на икономиката, а е само в помощ на банките, които си оправят с държавните гаранции от 80% съществуващите кредити. Благодаря Ви, господин Ананиев. Бъдете сигурни, че благодарение на това и бизнесът, и хората дадоха своята дан за финансово-икономическата стабилност на нашата родина. Уважаеми колеги, за да градим нашето бъдеще бъдещето на българските граждани, нека честно и без политически пристрастия да признаваме добрите неща на предшествениците. Благодаря. (Ръкопляскания

уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа министри, колеги народни представители! Не мога да не бъда удовлетворен от факта, че повече от два часа в пленарната зала – тук, където му е мястото, обсъждаме проблемите на финансите и на икономиката, а не ги обсъждаме на разходка в гората, за да гледаме какъв е кредитният рейтинг,

точно по този начин да продължи работата на Народното събрание – тук да бъдат обсъждани приоритетите и вижданията за развитието на страната ни. БСП в продължение на повече от четири години коментирахме всички тези проблеми, които днес много ясно премиерът на държавата спомена, именно, че над 15%, забележете, от бюджета на държавата е бил раздаден по системата ин хаус. Това нормални процеси ли са?! Това не е ли явно заобикаляне на Закона и даване на средства (реплики) – казах „заобикаляне на Закона“, така че да бъде подхранена тази корупционна среда и да бъдат раздавани средствата на фирми, които се прецени, и на цени, които се прецени, от определени лица в държавата?! Не считам, че този процес трябва да продължава. Явно, че трябва да бъдат приети законови инициативи за промяната на това законодателство, защото неговата функция, както споменах и в своето изложение, беше една, докато тя се изроди, и премина в съвсем други параметри. Не считам също, че е нормално държавни фирми като Автомагистрали, държавни фирми, които отговарят за прокопаванията на каналите, в които няма никой друг освен изпълнителния директор и съществуват единствено и само в правовия мир на хартия, през тях да преминават огромно количество средства – милиарди, и те в същия ден да бъдат разпределени към други компании, но вече частни, без търг, без конкурс, с неясни параметри. Така че явно и тук, в Народното събрание, трябва да вземем нужните мерки това нещо да бъде преустановено. Това, което на мен много ми се иска, е действително приоритетите на държавата да бъдат обсъждани тук – в заседателната зала. Дано да успеем да намерим – всичките парламентарни групи, вечните приоритети на страната ни и те да бъдат стратегия за развитието на държавата ни, а не да се променят, когато някой идва на власт и когато той смята, че светът започва с него. Ако тази функция успеем в Народното събрание да изпълним и действително да определим кои са тези стратегически важни, бих казал, отново вечни приоритети на страната ни, то действително това ще бъде сериозно свършена работа от народното представителство. Аз лично си пожелавам точно това да се случи. Когато се приемат бюджетите на държавата, тези приоритети да бъдат отразени в тях, да не бъде година за година и никой да не си позволява оттук нататък да раздава тези средства, независимо от къде и как – дали от джипка, или отнякъде другаде. Нека да сложим край на този период на страната ни! Ние от БСП ще се постараем и ще дадем всичко възможно да бъдат изработени именно тези приоритети с нужните виждания на всяка една от политическите партии, за да може българският народ да получи чувство за сигурност, за удовлетвореност и да знае каква перспектива седи пред него. Благодаря още веднъж, господин Премиер, че бяхте днес в залата и поставихме начало на един дебат, който е толкова необходим за страната ни. Благодаря, господин Гуцанов за спазеното време. От „Демократична България“ – заповядайте, господин Димитров.

Уважаеми господин Председателстващ, господин Премиер, господа министри, дами и господа! Има обективни начини за оценка на успеха. След 10 години управление на ГЕРБ данните на Евростат показват следните неща сериозно изоставане от Румъния. Ако беше успешно това управление, сега щяхме да сме ги догонили и изпреварили. Защото ние 2007 г. искахме да се откачим от тях, 10 години по-късно сериозно изоставаме. Изоставането в доходите спрямо централно- европейските и балтийските страни, които се присъединиха към Европейския съюз, е драматично. Така че да не се лъжем, че това управление е било успешно. За съжаление, не е било. На нас ни се иска да е така, но то не е било успешно. Затова ние – от „Демократична България“, си задаваме въпроса къде е проблемът? Смисълът на такива разговори днес е именно в това – да, трябва да има запушване на пробойните в бюджета, точно така. Има обаче и друг проблем. Тези страни, които се развиха бързо, като Естония, Литва, Латвия – балтийските страни, те дадоха приоритет на развитието на малкия бизнес. А тук доскоро миналото правителство допусна една изключителна свръхконцентрация кредита от една банка за 1 милиард. Седем фирми получили 3,4 милиарда от обществени поръчки, 8,6 милиарда за ин хаус поръчки. Получава се така, че не само че малките фирми, малкият и средният бизнес не е в основата на развитие, нещо повече, често се използваше държавата, големите да ударят малките. Такъв пример е с малките бензиностанции, за които беше направен опит със закон да им бъде навредено, едва ли не да бъдат закрити, което е абсолютно безобразие. При такава рамка, в която големите получават какви ли не привилегии, няма как да има бързо развитие на икономиката. Защото бързото развитие идва от добрата среда, идва от малкия бизнес. Господин Премиер, няколко конкретни неща. Първо, за тези 8,6 милиарда ин хаус поръчки е много хубаво да се направи една таблица – кога са дадени, за какво са дадени, колко е изхарчено до момента, какво е направено, какво е очаквано. Тук ще си я сложим тази таблица и ще си я попълваме, за да е урок на всички, какво е правено и какви са резултатите от тази работа. Защото тук неефективността, колеги, е убийствена. Тази история трябва да бъде използвана и за търсене на отговорност, от една страна, но от друга, да бъдат взети мерки това никога повече да не се случва в България в тези мащаби. Има за какво да бъдат правени ин хаус поръчки. Например, когато трябва да купиш спешно машини за избори, го разбирам. Ние от „Демократична България“ го разбираме в такава ситуация – кратки срокове, бързи действия. Ето това е пример за ин хаус процедура нямаш време, ама да правиш магистрали по този начин е пример за убийствена неефективност, която не може да се повтаря оттук нататък. За да достигнем прословутата Румъния и европейските страни, да променим този модел ни трябва висок растеж и тук всичко това трябва да се случи. Голямата промяна, която трябва да се случи! Е, не може повече да се търсят какви ли не начини за убийство на малкия бизнес, каквато беше доскоро политиката! Ами, извинявайте, нали видяхте, че и по съдебен ред – използван е съдът, за да бъде отнета собствеността на определени фирми, които някой не ги е харесал, което е още по ужасно, и допълва нашата теза за крайната и неотложна необходимост от съдебна реформа. Актуализацията на бюджета много сериозен въпрос, наистина, но това трябва да става съвместно със запушването на тези пробойни, от които изтичат милиарди. Господин Министър-председател, ние държим да бъде направена, както казах вече, и проверка този милиард долара неустойки, които България може да си потърси и които биха стигнали за актуализацията на пенсиите за цяла година, в Министерския съвет взето ли е отношение по тази тема, имало ли е дебат, имало ли е решение, имало ли е един министър, който да каже: абе тук има български интерес, ние искаме да защитим нашия интерес, да си го потърсим този един милиард, да не се отказваме от него, защото знам, че такъв депутат няма. Това го проверих. В този парламент, в 44-тото народно събрание няма един депутат, който да е казал: абе дайте да го защитим този български интерес. Имаше извънпарламентарна опозиция – „Демократична България“, която постави този въпрос, многократно.

да бъде проучен докрай, защото не става въпрос за един лев, не става въпрос за два лева, става въпрос за 1,7 млрд. лв., които стигат за актуализацията на пенсиите за цяла година, които не са потърсени целенасочено и са загубени! Така че Така че тук този въпрос не може да бъде забравян. И ние ще продължаваме да го повдигаме, докато се изясни, какво е направено, кой носи отговорността и какво оттук нататък може да бъде направено.

заповядайте, господин Чобанов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Премиер, този дебат до голяма степен разкри някои от проблемите, на които сме свидетели в последните години. Проблеми, за които лично аз и „Движение за права и свободи“ също сме говорили. Проблеми, които се отнасяха и до начина, по който се харчат средствата и до концентрацията им в края на годината, когато 30% от основни бюджетни бюджетни статии, от основни разходи бяха концентрирани, което води до неефективност. Това минало си го знаем. Ще продължим, разбира се, да се позоваваме и да разкриваме тези неравновесия, но, както се вижда, и в изказването на колегите е добре да погледнем, и напред, тоест това, което ни очаква рано или късно – създаването на редовен кабинет, го чакат много отговорни задачи и реформи. Ще си позволя да изложа няколко принципа на фискална политика, които според мен са важни, без да претендирам за изчерпателност държавата да е редовен и изряден платец нещо, което засегнах и в моя въпрос. Повишаване на ефективността на разходите с фокус върху изпълними критерии за резултат, това включително, и по линия на административна реформа и дигитализация. Текущите бюджетни разходи да не се разрастват с темп, които водят до все по-висок относителен дял в общите бюджетни разходи и в брутния вътрешен продукт. Тези разходи не са гъвкави и при икономически спад водят до бързо разрастване на дефицита. Да не се допуска разрастване на преразпределението през бюджета. Делът на общите разходи и брутният вътрешен продукт да не се увеличава, което да е в резултат на неефективност. Капиталовите разходи да са на базата на принципите на капиталовото бюджетиране и да държат сметка за устойчивостта и дългосрочните разходи за поддържане. Подобни принципи ни предлагат и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, членството към което се стремим. Да не се променят данъците върху доходите и върху печалбите. В момента икономиката е на такова ниво на развитие, че трудът и капиталът, както и технологиите, са оскъдни. И ако си позволим да ги повишим или променим, това ще доведе до негативни резултати по отношение на икономическото ни развитие, да се адресират дефицитите в системата за обществено осигуряване, които могат да продължат да се разрастват, ако предприемем неблагоразумна политика. Не на последно място, и може би най-важно, е да се предприемат необходимите реформи за постигане на ускорен и догонващ растеж, без които реформи сме обречени на дефицити в бъдеще. А трябва да държим сметка, че рано или късно европейските правила по отношение на фискалната политика отново ще почнат да действат и ще изискват от нас балансиран бюджет в рамките на икономическия цикъл. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Чобанов. От „Изправи се БГ! Ние идваме!“? Господин Хаджигенов, от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ ще изразите ли отношение към отговорите на министър-председателя?

Господин Премиер, господа служебни министри, госпожи и господа народни представители! Бих искал да отразя притеснението си от това, което се случи днес. Някак си бях свикнал премиерът да

Не мога да разбера кое е нормалното – може би това. Може би затова се бихме и може би затова стихнахме дотук от дясната част на залата и частично от лявата. Така че бих искал да благодаря на премиера за отношението му, както и за отговорите на въпроси. Това, което ГЕРБ не разбраха от част от отговорите обаче, е важно. Те бъркат доброто възпитание, нормално е, не го знаят, нямат го, с похвали и потупване по гърба. Рискувайки да им сляза на нивото, защото те няма как да се качат, очевидно, по-нагоре. Доколкото те във всяко едно действие или бездействие търсят парите, имам един риторичен въпрос: на тези агенции, с които твърдите, че Господ говори с тях, всъщност не им ли се плаща, господа и дами? И не е ли принципът, ако платиш повече, ще те качим нагоре в рейтинга? Риторичен въпрос. Така че аз настоявам да продължим с да продължим с нормалните неща. Не тези, които бяха нормални до онзи ден – нормалните неща, които видяхме днес, нормалните неща, които ние правим, за да може да се случва това като днес. Благодаря, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Хаджигенов. Госпожо Манолова, времето не може да се разделя. Времето е на парламентарната група и то вече, мисля, беше взето от господин Хаджигенов, така че с това приключваме с изслушването на господин Янев. Благодаря Ви, господин Янев. и с тази точка от дневния ред. Искате ли да дадем почивка сега, преди да започнем следващото изслушване? (Шум и реплики.) Добре, почивка половин час.